Prijedlog akta primili ste poštom, prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 154. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Danijel Mileta državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. **Mileta, Hvala lijepa cijenjeni potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo hrvatski sabornici. Zakon o zračnim lukama potrebno je uskladiti sa Zakonom o koncesijama, jer se u postupak davanja koncesija za zračne luke ne mogu u potpunosti primijeniti odredbe Zakona o koncesijama. Zakon o zračnim lukama stupio je na snagu 1998. godine, zakon o koncesijama 2008. Zakonom Zakonom o koncesijama je izrijekom predviđeno da se koncesije mogu davati na zračne luke, no isto tako je predviđeno da se uvjeti, postupak, način i druga pitanja od značaja za davanje koncesija za pojedina područja ili sektore, u ovom slučaju za sektor zračnih luka definiraju posebnim zakonima, odnosno sektorskim zakonima, u ovom slučaju je tu ovaj zakon odnosno izmjene i dopune zakona o kojem pričamo. To je ujedno glavni razlog zašto se išlo u izmjene i dopune, a po hitnom postupku svima je jasno da se ovdje radi prije svega o koncesiji za novi putnički terminal Zračne luke Zagreb što ne isključuje da se onda ako se prihvate ove izmjene i dopune ista stvar može raditi i na ostalih 6 zračnih luka, međunarodnih Republike Hrvatske, a to su Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Pula i Osijek. Što smo još u ove izmjene i dopune uglavili. Predvidjeli smo mogućnost izvlaštenja da bi ubrzali sam postupak izgradnje zračnih luka, a ujedno smo rekli da je građenje zračnih luka od interesa za Republiku Hrvatsku. Treća stvar, prilagodili smo Zakon o zračnim lukama koji datira iz 98. sa Zakonom o zračnom prometu u kojem postoje određene Europske direktive pa smo onda dijelom suštinski prilagodili ovaj zakon Zakonu o zračnom prometu. zračnom prometu. TE treće je, što je bitno da smo uveli dvije vrste nadzora, nadzor nad koncesijama pri kojem se onda primjenjuju odredbe i propisi vezani za koncesije, te inspekcijski nadzor vezano za ovaj tehnički dio koji bi obavljala agencija za civilno zrakoplovstvo. To bi bilo ukratko ono što vi imate na svojim klupama. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Onda krećemo sa raspravom. Otvaram raspravu. Prvi su na redu klubovi. U Ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Pa evo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama, dakle, s Konačnim prijedlogom zakona je ispred nas. Znamo da Zakon o zračnim lukama iz 98. godine definirao je pojam zračne luke i njen pravni status, djelatnost pravnih osoba koje obavljaju usluge u zračnim lukama, lukama, te pretvorbu sredstava u postojećim zračnim lukama. Tako je propisano da je zračna luka prostor otvoren za javni zračni promet, a čime je održana područja s operativnim površinama, objektima, uređajima, postrojenjima i dakle definirana je kako su zračne luke dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Kada kažemo dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, samim podacima koji su bili za 2010. u odnosu na 2009. vidimo da je u prošloj godini u odnosu na 2009. promet porastao u zračnim lukama negdje za 6%, promet je zabilježen na razini 5,18 milijuna putnika. O podacima agencije za civilno zrakoplovstvo, dakle, najveći postotni porast broja prevezenih putnika bilježi zračna luka Zadar, negdje preko 30% ili oko 255 tisuća putnika. Zračna luka Dubrovnik broji isto tako povećanje za 13,30%, dakle na 1,25 milijuna a kroz Splitski aerodrom prošlo je nešto više od 2% negdje oko 10% više nego godinu dana prije. Najveća Hrvatska zračna luka Zagrebačka zabilježila je u prošloj godini negdje oko 2 milijuna putnika što je skoro 1% više nego 2009. godine. Dakle s punim pravom možemo reći da su zračne luke u Republici Hrvatskoj dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Nadalje, danom stupanja na snagu Zakona o zračnim lukama, Zračne luke Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek postale su pravne osobe u čijem temeljnom kapitalu sudjeluje Republika Hrvatska, županije na čijem se području nalazi zračna luka i jedinice lokalne samouprave određene istim zakonom, s ulozima određenim istim zakonom. Iako Zakon o zračnim lukama predviđa mogućnost promjene vlasničke strukture utvrđene tim zakonom, prijenosom poslovnih udjela do sada nije bilo promjena u vlasničkim strukturama zračnih luka. Budući da su se nakon donošenja Zakona o zračnim lukama izmijenili propisi koji se odnose na same zračne luke, a s područja zračnog prometa, prvenstveno Zakon o zračnom prometu kao temelj za donošenje za donošenje dakle tog propisa, na neki način je to regulirao da se može uskladiti sa propisima Europske unije. Dakle, valjalo je odgovarajuće izmijeniti i dopuniti odredbe Zakona o zračnim lukama. Nadalje, Zakon o koncesijama iz 2008. godine propisuje mogućnost davanja koncesije u različitim područjima i za različite djelatnosti te tako izrijekom propisuje tu mogućnost i za zračne luke. Međutim, odredbom iz stavka 3. istoga članka predviđeno je da se uvjeti, postupak, način i druga pitanja označe za davanje koncesije za pojedino područje ili djelatnost uređuju posebnim zakonom. Budući da je upravo Zakon o zračnim lukama taj poseban Zakon za zračne luke valjalo je predložiti izmjene i dopune istoga zakona, pa je tako usklađivanje Zakona o zračnim lukama sa Zakonom o koncesijama izvršeno na način da se u prijedlogu zakona predvidi mogućnost koncesije radi gradnje, upravljanja zračnom lukom, vrijeme koncesije, ovlasti i postupak davanja koncesije, te koncesijska naknada. Nadalje, predloženim dopunama određuje se interes RH kod kod građenja zračnih luka, te postupak izvlaštenja nekretnina za gradnju zračne luke. Pa s ovim prijedlogom izmjena Zakona o zračnim lukama stvaraju se pretpostavke za davanje u koncesiju gradnje novog Kutinškog terminala u Zračnoj luci Zagreb što po dosadašnjem zakonu nije bilo moguće. Zakonskim izmjenama mogućnost davanja zračnih luka ili pojedinih njenih usluga u koncesiju u koncesiju i ograničenje na najviše 40 godina. Naknada za koncesiju bila bi prihod državnog proračuna, a dijelila bi se između jedinica područne i lokalne samouprave sukladno udjelima u vlasništvu. U slučaju Zagrebačke luke prihod dijelila bi država, Zagrebačka županija, te gradovi Zagreb i VElika Gorica. Zakonom se definira i državni interes kod gradnje zračnih luka te postupak izvlaštenja nekretnina za takvu gradnju. Kako bi se izbjegla mogućnost zaustavljana projekata zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Kao što smo vidjeli stvaraju se uvjeti koji su sigurno ubrzavaju na ulaganja investicija, a ja ću reći ovom prilikom isti problem Riječke zračne luke koja je sigurno u ovom trenutku u jednom vrlo lošem stanju i naprosto vapi za investitorom. A kao što je bilo najave od strane županije Primorsko-goranske i grada Rijeke da ima zainteresirana 2 do 3 partnera, evo prilike da se na neki način koncesijom na 40 godina, a pošto partnere u najavi imamo, riješi konačno godinama problem koji je bio vezan za vezan za Riječku zračnu luku. Stoga donošenjem ovog zakona odredbe istoga uskladit će se s odredbama važećih propisa s područja zračnog prometa kao i Zakona o koncesijama. Time će se regulirati područja koja nisu bila regulirana ili nisu na odgovarajući način regulirana i usklađena sa važećim propisima, a prvenstveno mogućnost kao što sam spomenuo davanje koncesije za zračne luke. S obzirom da usvajanje ovog zakona je od iznimne gospodarske važnosti jer se koncesije za zračne luke mogu početi davati tek nakon njegovog usvajanja i donošenje u ime Kluba zastupnika HDZ-a podržavam njegovo hitno donošenje. Hvala lijepo.

Hvala